Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 812.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 Hvala vam lijepo. Dakle, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Područje nuklearne i radiološke sigurnosti u Republici Hrvatskoj regulirano je važećim Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Narodne novine broj 141/213 koji je donesen u postupku usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom stečevinom EU vezano uz poglavlje XV. Energetika za područje nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja. Nakon stupanja na snagu važećeg zakona stupila je na snagu i to 6. veljače 2014. godine Direktiva Vijeća 2013/59 Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju i ostavljanju izvan snage Direktive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom i 96/29 Euratom, Euratom i 2003/122 Euratom. Obzirom da važeći zakon nije usklađen sa navedenom direktivom bilo je potrebno mijenjati ga. Nadalje, neka zakonska rješenja koja su bila predviđena postojećim zakonom u provedbi nisu dala očekivane rezultate, te ih je potrebno izmijeniti. Izmjenama zakona kategorizacija izloženih radnika, obveza dozimetrijskog nadzora izloženih radnika, te učestalost provjere zdravstvene sposobnosti pojedine kategorije izloženih radnika uskladit će se sa navedenom direktivom na način da će znatno manji broj izloženih radnika morati biti po dozimetrijskim i zdravstvenim nadzorom. Nadalje, model stjecanja stručne osposobljenosti za primjenu mjera radiološke sigurnosti dopunskom izobrazbom te obnove znanja izmijenit će se na način da će dopunsku izobrazbu i obnovu znanja organizirati Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost za što su u državnom proračunu RH osigurana dodatna financijska sredstva u iznosu od 260 tisuća kuna godišnje. Slijedom navedenog ovim izmjenama zakona smanjit će se parafiskalni nameti u dijelu koji se odnosi na troškove provedbe dozimetrijskog i i zdravstvenog nadzora, te izobrazbe izloženih radnika o primjeni mjera radiološke sigurnosti u iznosu od oko 5 i pol milijuna kuna godišnje. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prestaje obavljati poslove skladištenja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija RH u središnjem skladištu i poslove upravljanja središnjim skladištem u skladu sa primjedbom Europske Osniva se Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojeg će uspostaviti i kojim će upravljati Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško, a koji će za svoj rad biti odgovoran Vladi RH. Nadalje, izmjene zakona omogućavaju i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, te iz područje biomedicine i zdravstva da budu inspektori i viši inspektori za radiološku i nuklearnu sigurnost. Izmjenama zakona ukida se Vijeće za radiološku i nuklearnu sigurnost i utvrđuje da Vijeće za nuklearnu sigurnost osnovano na temelju članka 25. Zakona o nuklearnoj sigurnosti Narodne novine broj 173/3 prestaje s radom na dan stupanja na snagu izmijenjenog zakona. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada kolega Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Bio sam u jednoj dilemi najprije da li po ovoj točci dnevnog reda sudjelovati u raspravi, a onda mi je upalo nešto u oko a uvjerio sam se danas da je i zamjenik ministra to ponovio radi se konkretno o hitnom postupku zakona koji trebamo donijeti i razlozi za donošenje zakona navode se Direktiva vijeća 2013/59 donesene 5. prosinca 2013. godine. Da ne nabrajam ovo što je zamjenik ministra rekao jer prestaje sa tom direktivom pet drugih direktiva. Ali ono što je sporno, a to je sporno da se kaže da je direktiva stupila na snagu 6. veljače 2014. godine. E moram reći da to nije točno. Direktiva stupa na snagu 6. veljače 2018. godine. A to znači još 3 godine. To je period usklađivanja sa direktivom. Sad si postavljam pitanje zašto je trebalo po hitnom postupku, Hvala vam unutar toga i treba doći do određenih promjena i usklađivanja, ali tu je vjerojatno onaj drugi dio problema, a što je zamjenik ministra naznačio, a to je praktično osnivanje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Zašto to govorim? Zato što u strategiji se kaže da zbrinjavanje otpada što znači centar pod izrazom Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u prvome se redu radi o preuzimanju objekta za obradu, kondicioniranje, manipuliranje i dugoročno skladištenje institucionalnog radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. E sad vjerojatno se htjelo na ovakav lagani način doći da mi vezano za strategiju koju smo donijeli krajem prošle godine i donesemo ovaj dio odredbe vezano za osnivanje centra. I tu isto ne bilo sporno, ali u samoj strategiji se govori da kada je u pitanju lokacija da onda o lokaciji treba i provesti određenu raspravu, da treba uvažavati sva određena mišljenja. Jasno da mi ne možemo bježati od toga da radioaktivni otpad iz NE Krško koji moramo preuzeti u Hrvatskoj moramo ga i zbrinuti. Prvi puta sam sada vidio da u Odboru za zaštitu okoliša i prirode spominje se vojno skladište Ćerkezovac u Općini Dvor. I da praktično po tome 2040. godine uspostavlja se odlagalište. I što je sad poanta cijela toga? To je ono pitanje da bilateralni ugovori između Hrvatske i Slovenije oni su krajem prošle godine uspostavljeni i napravljeno je produženi vijek trajanja uporabe NE Krško do 2043. godine. Jasno, mi ćemo iz NE Krško dobivati struju, ona je po nekim procjenama jeftinija, ali pitanje je i o tome kada govorimo da je ona sad trenutno 38 eura po megavat satu a da bi negdje 2018. trebala biti oko 30 eura po megavat satu. Postavlja se pitanje da li u tu cijenu je uračunat i ovaj dio cijene zbrinjavanja radioaktivnog otpada? Vjerojatno nije i vjerojatno o tome itekako isto treba voditi računa kada o tome govorimo jer se radi o znatnoj količini radioaktivnog otpada. I drugo što želim posebno reći i naglasiti

grada Zagreba i ne daj Bože određene havarije koja bi se mogla desiti i probleme koje bi mogla izazvati u slučaju da dođe do određenih problema u njezinom radu. Radi se stvarno o dosta velikoj količini radioaktivnog otpada i ja vjerujem, a mislim da unutar toga upravo zbog čega sam se i javio u raspravu je trebalo provesti određenu raspravu u prvom i drugom čitanju izmjene ovog zakona, nije problem da se o tome upozna javnost, da se kaže i upozna javnost da je to nužno, da to moramo napraviti da se i kaže koje bi bile eventualno posljedice da nije sa Slovenijom dogovoreno daljnji rad do 2043. godine NE Krško i da li u tom dijelu ćemo ostati bez električne energije ili eventualno da li uvoz električne energije u tom slučaju bi bio skuplji. To su sve stvari o kojima itekako bi trebalo razgovarati. Bojim se da se ovdje pod direktivom EU nešto drugo nameće što mislim da nije dobro, da se praktično nas ovdje zastupnike u Saboru pravi mulcima jer ne mogu drugačije to protumačiti na način da stoji da direktiva se primjenjuje od 2014. godine, a u samoj direktivi piše 2018. godina. I mislim da je ovo neprimjereni način kako zakonske procedure dolaze u Sabor. Hvala lijepo.

Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra gospodine Cesarek i gospodine Medaković. I ja se osjećam kao član Odbora za zdravstvo prevarenim pomalo, da mi smo to raspravljali na Odboru za zdravstvo. Ukoliko je ova informacija koju je gospodin Tušak maloprije izrekao točna, a izgleda da je točna jer vi niste ama baš ništa reagirali kada je gospodin Tušak iznosio činjenicu da ova direktiva stupa na snagu 6. veljače 2018. godine. Dakle i nama ste na odboru prešutjeli tu činjenicu a mi pomalo kako već održavamo moram biti malo i samokritičan te odbore u vrijeme kada je, evo bio je u pola 10, dakle vrijeme plenarne sjednice, dakle u vrijeme plenarne sjednice. Bila je zakazana u 9 pa je onda promijenjeno da bude u pola 10, pa smo brže bolje žurili da stignemo na plenarnu sjednicu i tako smo pomalo evo ovu činjenicu da direktiva, europska direktiva stupa na snagu 6. veljače 2018. godine i sada zapravo kada sam podigao ruku za ovaj zakonski prijedlog osjećam se pomalo prevarenim

dakle suprotno jer je više nego očito da ste nas pomalo uhvatili rekao bih na spavanju i u situaciji cajtnota, dakle nedostatka vremena i prekrivajući zapravo namjeru ovoga zakonskog prijedloga. O tome da je u općini Dvor na nekoliko lokacija dakle Trgovske gore kako je vole zvati iako se uopće nikada službeno nije zvala Trgovska gora nego li Zrinska gora, cijelo cijelo područje općine Dvor se zove Zrinska gora ali eto i to valjda nekome smeta pa nek bude Trgovska gora, tako su govorili mnogi, iako postoji mjesto Trgovi pa je valjda po tome, ali postoji mjesto Zrin još uvijek i dan danas pa se od davnina zove Zrinska gora. Dakle, na lokaciji o kojoj sam ja sa pomoćnikom razgovarao dakle nakon što je odbor odglasao, jednoglasno da se usvaja ovaj zakonski prijedlog i o tome da nuklearna elektrana Krško sa produženim vijekom trajanja do 2043. godine te nagomilanim bačvama radioaktivnog i nuklearnog otpada zapravo već sad je žurna potreba da se on zbrine a lokacija bi bila tzv. Trgovska gora odnosno mjesto Čerkezovac, mjesto bivše vojarne JNA kada se krene od Dvora prema selu Matijevići i dalje prema Kotaranima i granici sa Bosnom i Hercegovinom ali ne onoj granici na rijeci Uni nego na tzv. suhoj međi. Bez obzira na lokaciju koja je relativno pozorno i pomno probrana nije u samoj blizini rijeke Une, županija Sisačko-moslavačka kojoj pripada općina Dvor a i općina Dvor čini mi se da baš i nemaju afiniteta za prihvat odnosno za odobrenje i izgradnje skladišta radioaktivnog nuklearnog ionizirajućeg otpada na svom području. eno onda ponovno dolazimo u koliziju i u neću reći ratnu situaciju sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave a u svezi lokacije ovakvih skladišta i ako kažem u razgovoru sa pomoćnikom ministra sam dobio jamstva, garancije kako god hoćete, i s obzirom na lokaciju, i s obzirom na izgradnju po svim suvremenim, modernim i i podzakonskim propisima toga skladišta te s obzirom na naknadu koja bi jednoj tako siromašnoj općini kao što je Dvor vrlo dobro došao, do nekih ako smo se dobro razumjeli nekih milijun kuna godišnje. Pa se pitam ipak je li i taj milijun kuna dovoljna naknada za ono što može se očekivati i kakva opasnost prijeti toj općina na kojoj je izgrađeno skladište radioaktivnog otpada. S obzirom da ostali članci govore o onome što smo kažem na Odboru za zdravstvo uskladili i razjasnili potpuno, dakle bez dvojbi te s obzirom da predstavlja dakle u samom radu sa sa izvorima nuklearnog ionizirajućeg zračenja, dakle dozimetara i svega onoga što je već dobroga. Ja sam kažem u toj dobroj vjeri, ali evo ne znajući za ove podatke digao ruku i na Odboru za zdravstvo, ovaj puta to neću učiniti. O daljnjoj raspravi više mislim da nema potrebe govoriti. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, gospodine ravnatelju Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, poštovane kolegice i kolege. Da malo, čudno moram priznati nakon izlaganja gospodina Tušaka koji je u onom dijelu potvrđivanja usklađenosti ovog zakona sa direktivom iz 2013. godine njena puna usklađenost stupa na snagu 6. veljače 2018. godine, dakle još 3 godine pa onda nekako djeluje neuvjerljivo potreba za hitnim donošenjem ovog zakona. Tim više što smo Strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz korištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva koju smo donijeli prošle godine naveli obvezu i potrebu donošenja Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Prema tome s obzirom da, evo vidjeli smo da nas neka posebna nužda ne tjera da po hitnom postupku donosimo ovaj zakon kako bi ga uskladili sa direktivom EURATOM. Onda bi bilo logično da je prije svega donesen taj Nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i to iz više razloga. Prvi razlog što bismo prije samog tog nacionalnog programa bili izradili stratešku procjenu utjecaja na okoliš koja bi bila prethodno pitanje za donošenje Nacionalnog programa provedbe strategije. To je prva stvar. Onda bi možda, možda bili uvjerljiviji u izmjeni modela uspostave izgradnje centra za zbrinjavanje radiološkog otpada istrošenog nuklearnog goriva iskorištenih izvora u odnosu na tu strategiju. Dakle da ste najprije donijeli Nacionalni program provedbe Strategije, izradili stratešku procjenu utjecaja na okoliš možda biste bili uvjerljiviji u odredbama odredbama ovoga zakona kojima se mijenja sama strategija. Naime, neprihvatljivo je da ovaj Sabor donese, usvoji strateški dokument u listopadu a da nam Vlada u ožujku ili veljači šalje zakon kojim se zakonom odstupa od načela odnosno modela kojeg je ta strategija propisala. Prema tome, tu se slažem sa kolegom Tušakom da nije trebalo žuriti s jedne strane a s druge strane postojali su valjani, opravdani, stručni razlozi koji bi bili onda podloga predlaganju ovakvog zakona kojega danas raspravljamo u Saboru po hitnom postupku. Naime, ono što vam moram reći to je da je zakon upućen u javnu raspravu. Međutim, u tom zakonu koji je upućen u javnu raspravu nije bilo normirano, predviđena temeljna promjena ovoga zakona kojim se i mijenja strategija koju je donio Hrvatski sabor već smo samo tamo govorili o potrebi kategorizacije radnika izloženim tim zračenjima, njihovom stručnom obrazovanju, nadzoru itd.. I to je bilo u javnom raspravi. A promjena modela o kojemu ću nešto kasnije više riječi reći nije bila u toj javnoj raspravi. Prema tome, ovakav zakon po meni nije prošao kroz tu javnu raspravu. trebalo je kada se pojavila tako bitna izmjena koja odudara od rješenja strategije trebalo je onda izmijeniti zakon i onda ga tek uputiti u javnu raspravu i čuti što stručna javnost misli o ovom rješenju koje je ovim zakonom doneseno. A o čemu se tu u biti radi? Radi se o tome da je Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada bilo predviđeno da će pri Državnom zavodu za nuklearnu, da će se oformiti tijelo koje će uspostaviti centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada itd., itd.. Ovim zakonom mi odstupamo od tog rješenja kojega je donijela strategija i ovaj zakon tvrdi da će te poslove obavljati Fond za razgradnju, financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, Nuklearne elektrane Krške. Prema tome, ono što smo tvrdili u strategiji prije 23 mjeseca sada ovim zakonom mijenjamo. Upitno je da li taj fond u stručnom smislu može te radnje obaviti jer je državni zavod potpuno stručno osposobljen, najviša institucija u Republici Hrvatskoj koja time može upravljati pa je sada pitanje zašto onda puštamo takvo rješenje koje je bilo predloženo zavodu i prihvaćamo novo rješenje koje taj zahtjevan posao pridaje fondu kada znamo da fond ionako nikada do sada nije te stručne poslove obavljao već je za njega te poslove obavljala specijalizirana tvrtka APO koja je bila u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede. Prema tome držimo da je na taj način bilo potrebno onda ići najprije sa nacionalnim programom, prije toga prethodnom studijom i onda uspostaviti ovaj dio. Nadalje, mi držimo da je obrazloženje zakona s obzirom na značaj toga što mijenjamo, što mijenjamo samu strategiju koju je donio Hrvatski sabor u uvodnom obrazloženju nije rečeno gotovo ni riješi niti se spominje kakvi su u ovom trenutku odnosi a sukladno bilateralnom ugovoru između Hrvatske i Slovenije o razgradnji Nuklearne elektrane Krško, o kondicionalnoj dozvoli za produženje rada nuklearne elektrane do 2043., o odluci Slovenije da sama na svom prostoru zbrine polovinu radioaktivnog otpada itd., itd.. Prema tome, to niti riječi o tome nije u obrazloženju koje bi, obrazloženje na određeni način opravdalo ovo što je predlagač zakona izmijenio taj temeljni model. S druge strane u tom obrazloženju nema niti riječi, o tome je već govorio i gospodin Tušak a nešto i kolega Boro Grubišić, o tome u kojoj je fazi rješavanje izgradnje centra na prostoru Trgovske gore ili kako kaže gospodin Grubišić na prostoru Zrinske gore. S obzirom da je ta lokacija predviđena u programu prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1999. godine, ali to rješenje do dan danas nije prihvatila niti skupština Županije sisačko-moslavačke niti je to prihvatila Općina Dvor pa u niti jednom od njihovih prostorno-planskih dokumenata te lokacije nema, a mi je već duže vremena spominjemo da je to ustvari taj vojno-skladišni kompleks koji je na tom prostoru dakle u općini Dvor. Tako da premda već kao što smo to čuli na Odboru za zaštitu okoliša i prirode direktor zavoda je rekao u kojem je u kojem je trenutno statusu utvrđivanje Trgovske gore i Zrinske gore kao buduće lokacije tog centra. Mislim da je u ovom zakonu o tome trebalo biti već dosta toga rečeno. ono što u ovom zakonu nedostaje ili nije kvalitetno obrađeno to je potrebna financijska sredstva. govori se o 260 000 kuna godišnje za provedbu ovog samog zakona, međutim niti riječi o značajnim sredstvima koje će trebati prema ovom zakonu osigurati da bi se izgradio taj centar za zbrinjavanje radiološkog otpada itd., itd. U ovom trenutku mislim da fond raspolaže sa 172 milijuna eura koja su sredstva prikupljena od strane Hrvatske elektroprivrede koja je dužna godišnje po 17 milijuna eura izdvajati da bi se moglo prići kasnije razgradnji razgradnji nuklearne elektrane. Prema tome, držim da je trebalo prije svega donijeti Nacionalni program, prije toga napraviti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, nakon toga utvrditi prijedlog zakona, obrazložiti u Hrvatskom saboru koji su to temeljni razlozi da odstupamo od strategije koju smo donijeli prije 3 mjeseca, odstupanje provesti kroz javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću i nakon toga napraviti prijedlog zakona i nas saborske zastupnike uvjeriti da je rješenje koje ćemo prihvaćanje ovog prijedloga zakona da je ono bolje od rješenja koje je donijela strategija prije 3 mjeseca u ovom istom Saboru. Prema tome, o tome niste u samom obrazloženju rekli niti riječi. Zašto odstupamo od modela koji je bio predviđen prije 3 mjeseca i sada gradimo neki novi model koji poslove izgradnje tog centra uzima Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost i pridaje jednom fondu, jednom tijelu koje je isključivo namijenjeno da prikupi sredstva kako bi se u budućnosti razgradila Nuklearna elektrana Krško kad ona bude prestala s radom. Prema tome to je bio pravi posao, pravi postupak kojega je trebalo napraviti, tim više što nas nikakva obveza usklađivanja sa pravnom stečevinom na to požurivala jer kao što smo to već utvrdili maloprije potpuna usklađenost sa Direktivom Euroatom jest 6. veljače 2018. godine. I u tom smislu upoznat saborske zastupnike sa trenutnom pozicije Republike Hrvatske sa susjednom državom Slovenijom u dijelu nastavka rada Nuklearne elektrane Krško do 2043. godine, da vidimo jesmo li još uvijek na poziciji koju je Slovenija po meni jednostrano donijela, a to je da će se polovina otpada Nuklearne elektrane Krško zbrinuti na području Slovenije, a za preostalu polovicu mi moramo naći lokaciju, a to je kao što, ne piše u zakonu ali nam je to rečeno na odboru, jest Zrinska gora odnosno Trgovska gora i ta ta lokacija koju sam maloprije govorio da je Čerkezovac, dakle vojno skladišni kompleks Čerkezovac u Općini Dvor. I s druge strane ta bi strategija koju smo donijeli i Nacionalni program provedbe strategije bio ukoliko se utvrdi da je Čerkezovac odnosno Zrinska gora najbolje rješenje za skladištenje radioaktivnog otpada bila bi podloga za pregovore sa jedinicom lokalne samouprave da se uvjeri da je moguće tu lokaciju utvrditi na prostoru Sisačko-moslavačke županije, odnosno Općine Dvor ići u izmjene ovoga zakona i točno napisati onda lokaciju na kojoj će biti taj centar izgrađen. Na taj način se ne bi silila procedura, ne bi bilo ovih opravdanih primjedaba i mogla bi nas Vlada upoznati doista u kojoj su fazi pregovori između Vlade Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačke županije, odnosno lokalne zajednice jer nikome baš nije ugodno da se na njegovom prostoru koliko god postojali postojali skladišno vojni kompleks koji je možda i kvalitetno rješenje, nitko ne želi na svom prostoru preuzimati radiološki otpad i istrošeno nuklearno gorivo koje će tamo koje će tamo biti nakon 2043. ili nakon 2023. godine, ovisno o tome kada se doista uspostavi taj centar. U tom smislu mi u klubu HDZ-a ne možemo podržati i bit ćemo suzdržani oko ovoga zakona jer držim da nema držim da nema razloga da ga se nije donijelo, ali nakon što se naprave svi oni potrebni koraci koji su strategijom predviđeni, nakon što se napravi strateška procjena utjecaja na okoliš bilo bi onda moguće o ovom zakonu na kvalitetan način raspraviti. Hvala. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, slažem se u potpunosti s vašom raspravom koja je na tragu i prijašnje dvije rasprave. No ono što smo zaboravili svi zajedno reći, da pri tome imamo izraženo i javno odnosno službena mišljenja i Republike Bosne i Hercegovine kao susjedne jer je granica sa BiH odmah 500 metara, 1 km od Čerkezovaca. Naime i osobno sam bio tamo pa dobro znam pozicije, a i rijeka Una je neka 2 km, dakle kao granična crta između BiH i Hrvatske kao Hrvatske kao granica, dakle rijeka Una, naša ljepotica. Tako da ako uzmemo sve one da kažemo opasnosti, pa i subjektivnu predodžbu skladišta radioaktivnog otpada sa poluvremenom raspada od 200 godina i 300, pitaj Boga koliko, već sam i zaboravio to još iz gimnazije a znao sam, dakle ta jedna subjektivna ali i nekakva objektivna ne opasnost nego sve ono što postoji uz to skladište pitanje je kažem kako će i Bosna i Hercegovina reagirati na prijedlog ove lokacije o kojoj se govori. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Bačić, odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Grubišić, vi ste već izložili kao dobar topograf točnu lokaciju koja se nalazi na 2 km od rijeke Une. Međutim, ja ne mislim da je ta lokacija definitivno utvrđena, iako predstavnici Vlade već dosta glasno govore o toj lokaciji. Naime, ona u ovom trenutku nije niti u prostornom planu Sisačko-moslavačke županije, niti općine Dvor. Da bi se to dogodilo trebat će itekako dovoljno argumenata da bi se lokalnu zajednicu uvjerilo da je to najpovoljnija lokacija upravo zbog toga sam i rekao da je bilo dobro da je Vlada izradila stratešku procjenu utjecaja na okoliš tog Centra za zbrinjavanje radiološkog otpada, da je napravila nacionalni program provedbe strategije, jer bi u tom dokumentu sva ova pitanja koja ste vi meni postavili, a koja su opravdana, koja govori o možebitnom prekograničnom utjecaju sukladno ESPO konvenciji mogu doći u pitanje, pa bi onda imali i na to odgovore. Ovako mi to čujemo samo da se pregovara sa lokalnom zajednicom kako, zašto, temeljem čega mi to ne znamo bez dokumenta koji je bio nužan za izradu nacionalnog programa, a iznad ovog zakona. Nama se doista nije nigdje sa ovim zakonom žurilo, nije trebao hitni postupak, nije uopće trebao ni bit na raspravi po meni dok se ne dok se ne riješe ona prethodna pitanja o kojima sam govorio, a ovo što ste vi rekli svakako je bitno. To je odnos sa susjednom državom, jer jasno da moguće zračenje neće samo utjecati na ovu sjevernu stranu granice, nego i na južnu stranu granice. Hvala. Završno zamjenik ministra zdravlja, gospodin Marijan Cesarik. uključen./… da je 6. veljače 2014. godine stupila na snagu Direktiva Vijeća 2013/59 Euratom od 5. prosinca 2013. godine. dakle tada je direktiva stupila na snagu, a do 6. veljače 2018. godine se svi, dakle zakonski i podzakonski akti moraju transponirati. Dakle i ako to ne učinimo onda smo u prekršaju. Ja sam naglasio da Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prestaje obavljati

dakle potrebno je razdvojiti regulatornu i ovu izvršnu ulogu. Regulatornu ulogu ima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i ne može raditi ovaj posao skladištenja itd. Direktiva Vijeća broj 2011/70 Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, otpadom, dakle službeni list 199 od 2. kolovoza 2011. godine upravo govori o toj problematici i na to se odnose primjedbe Europske komisije, gdje nam je jasno rečeno da moramo razdvojiti regulatornu i ovu izvršnu ulogu. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i nema pravo izvršavati, dakle ovo sve što ste govorili. Dakle, to će raditi izvršno tijelo i zbog toga je vrlo važno donijeti ovaj zakon i nije istina da smo željeli bilo kome šta podmetati. Dapače, vrlo smo savjesno željeli obaviti ovaj posao. Hvala lijepo. Hvala. Pa zamjeniče ministra, na zadnjoj ovoj stranici koju je potpisao ravnatelj Saša Medaković i zamjenik ministrice Joško Klisović jasno piše. Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti prijedloga propisa sa pravnom stečevinom EU stoji 6. veljače 2018. Ja sam išao i samu direktivu gledati da provjerim za svaki slučaj originalan ovaj dokumenat i nigdje se ne spominje datum 2014. godina. Razlika je kad je donešena i kad stupa na snagu i do kad se mora primijeniti u zemljama članicama. Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, možemo prihvatiti vaš stav da je potrebno razdvojiti ovu regulatornu od izvršne, odnosno operativne uloge Zavoda kad je u pitanju skladištenje i izgradnja, uspostava Centra za gospodarenje otpadom. mi smo to pretpostavljam znali i kada smo donosili strategiju, jer je već tad bila donesena ova Direktiva Euroatom iz 2013. godine, pa tad nam to, nije nam tad to bio neki poseban razlog da, zašto tada odnosno nismo u strategiji odvojili regulatornu od izvršne funkcije državnog zavoda. To je jedna stvar. I druga stvar, da je tome tako mi smo u javnu raspravu za ovaj zakon krenuli bez tog dijela, bez tog dijela u kojemu obvezu uspostavljamo fondu. Dakle, izvorni zakon koji je išao u javnu raspravu čak nije ni doticao niti podrazumijevao promjenu modela i odvajanje ove regulatorne od izvršne funkcije samog zavoda. Prema tome, ne bih rekao da je to bilo nužno. To je možda kroz javnu raspravu kao što je to rečeno na odboru bila jedna od primjedaba u javnoj raspravi što je nagnalo državni zavod i samu Vladu da onda ide u ovu izmjenu. Po meni ona je možda i dobra, to će pokazati vrijeme, ali je onda tu trebalo napisati u obrazloženju i trebalo je sve ono što sam govorio maloprije, a to je prije svega da je Nacionalni program provedbe strategije dokazao da ovo što vi govorite je dobro. Jer smo to kao što kažem znali i kad smo donosili strategiju jer je bila na snazi direktiva koja prema vama